Няма. Подлагам на гласуване предложението на вносителя за наименованието на закона, което се подкрепя от комисията.

Няма. Подлагам на гласуване предложението на вносителя за наименованието на закона, което се подкрепя от комисията.

Няма. Подлагам на гласуване предложението на вносителя за § 11, който става § 12 и който комисията подкрепя.